Моля народните представители да заемат местата си.

Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание проект за програма за работата на Народното събрание за 24-26 март 2010 г. На Председателския съвет, след като съобразихме постъпилите предложения, предлагаме на вашето внимание следната програма: 1. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. Вносители: Красимир Велчев, Тодор Димитров, Пламен Нунев и Даниела Петрова. 2. Проект за решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносители: Лютви Местан и Йордан Цонев. 3. Проект за решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Вносители: Камен Костадинов, Йордан Цонев и Лютви Местан. 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - продължение на общия законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16 декември 2009 г. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. 6. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 8. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Димитров Иванов и група народни представители. 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество. 14. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. 15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. 16. Второ четене на законопроекта за развитието на академичния състав в 17. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване. Вносители: Ваньо Шарков и Мартин Димитров. 18. Парламентарен контрол. Подлагам на гласуване предложения проект за работна програма за времето 24-26 март

Госпожо председател, господа народни представители! Тъй като нямаме специално обсъждане по дневния ред, след неговото гласуване аз поставям на вашето внимание предложение за отпадане на т. 7, а именно второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение

и проектодоклада на Комисията по мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Той беше приет само преди няколко дни и ще бъде предложен за обсъждане и гласуване на предстоящата сесия на асамблеята в края на месец април. В т. 6 в нейното първо подразделение се казва следното (чета само това, което се отнася до обсъждания въпрос): „Българските власти да предприемат стъпки в близко бъдеще, като се консултират систематично с Европейската комисия за демокрация чрез право, Венецианската комисия, по важните законопроекти, включително измененията в Наказателно- процесуалния кодекс, с оглед напълно да бъдат взети предвид европейските стандарти”. В този законопроект продължават да стоят открити въпроси на съответствието с Европейската конвенция за основните права и свободи и затова моето предложение, госпожо председател, и апел към колегите е този въпрос да бъде отложен. Предстои ни в скоро време парламентарна ваканция, през това време законопроектът, който е подготвен за второ четене, може да бъде консултиран в кратки срокове с комисията и след като имаме нейното становище и доклада на комисията, нека тогава да се прецени как по-нататък да се пристъпи към неговото обсъждане. Затова моето предложение е за отпадане на тази точка и ще настоявам, надявам се, че и министърът на правосъдието ще го подкрепи, защото тя е заявила този ангажимент пред Съвета на Европа. Благодаря. на т. 7, а това е второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно- процесуалния кодекс. Гласували

Благодаря ви. Постъпило е предложение по чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: „Уважаема госпожо председател, на основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се проведе изслушване на министър-председателя господин Бойко Борисов, на вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков, на министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков и на министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов относно социално икономическата ситуация в страната, антикризисните мерки на правителството и изпълнението на държавния бюджет за 2010 година. На основание чл. 43, ал. 3 от правилника изслушването да се включи като точка от програмата на Народното събрание за периода 24-26 март 2010 г.” Предложението е от името на председателя на Парламентарната група на Коалиция за България. Господин Найденов, (КБ): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да аргументирам предложението, направено от името на Парламентарната като ще започна с убеждението, че най-важната тема през отминалите дни, днес, а вероятно и в бъдеще ще бъде темата за социално-икономическата ситуация в страната, ефекта от прилагането на антикризисните мерки, резултатите от тяхното забавяне или пък от тяхното отсъствие. През тези дни, убеден съм, вниманието на мнозинството от българските граждани се раздвоява между поредната идея, която се появява отнякъде, пусната за тестване на общественото мнение, и очакването тя да бъде припозната, призната или съответно да бъде опровергана. Същевременно всички ние с безпокойство следим факта, че се появяват непрекъснато нови идеи – коя от коя с по-кратък живот. Същевременно нараства дефицитът; недостигът на финансови средства; расте несъбираемостта на приходите; главоломно расте безработицата; има социално напрежение; има протести. Всичко това, според нас, уважаеми дами и господа, налага на вниманието на Народното събрание, за да не остава встрани от общия процес на обсъждане на антикризисни мерки, да бъде представена информация, анализ, оценка на ситуацията в страната от името на министър-председателя и основно на трима министри, които имат пряко отношение към въпросите, свързани със социално-икономическата ситуация, изпълнението на бюджета и, разбира се, намерението за антикризисни мерки днес или в бъдещ период от време. Аз разбирам съображението на ръководството, че министър-председателят ще отсъства цялата седмица. Ние сме склонни да приемем, госпожо председател, че, ако той е ангажиран, може да се поеме ангажиментът да бъде поканен за изслушване не тази седмица, следващата седмица, но да бъде ясно, че това ще бъде фактически направено пред Народното събрание. Второ, ние сме предложили процедурата съгласно правилника, която предвижда изслушване на един министър. Готови сме, ако има съгласието на народните представители, да предложим специални процедурни правила за изслушване на премиера и на министрите и същевременно за провеждане на дебати по това, което ще бъде представено като Антикризисен план. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Безспорно въпросът, който се поставя от опозицията, е много важен. Ние също подхождаме с разбиране и смятаме, че този дебат трябва да се състои и тук, както в обществото. Проблемът обаче в това, което Вие предлагате, наистина че и господин Борисов, и споменатите министри не са в България. Това е едно. Второто нещо е, че в момента, знаете, текат разговори и преговори и с Тристранния съвет. Аз смятам, че едно такова изслушване, за да бъде пълноценно и не само да бъде популизъм и да се правим на загрижени, би трябвало да изслушаме и всички – неправителствени организации, профсъюзи и т.н., за да може след това правителството, когато застане пред нас, да каже: да, ние постигнахме такива и такива договорености и ще вземем следните мерки, а не само да си говорим празни приказки. Затова ние ще се въздържим за предложението, което вие имате. От предложението на господин Найденов съзирам съгласие в програмата за тази седмица да не бъде включвано, а това да се подложи на гласуване за програмата за следващата седмица, когато се надяваме да имаме яснота и по отношение на тристранното сътрудничество, партньорите,

има заявено разбиране и желание за изслушване и от страна на мнозинството. Просто седмицата Госпожо председател, аз не чух от председателя на парламентарната група на мнозинството съгласие подобно изслушване, в това число и чрез специални процедурни правила, предвиждащи дебати, да бъде включено в дневния ред на Народното събрание за следващата седмица. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото не е предмет на обсъждане за тази седмица. Може би заради това не е заявено. ако има това съгласие, в това число и ако Вие сте готова да поемете този ангажимент за следващата седмица, ние ще оттеглим предложението си за точка в дневния ред за тази седмица. Но, ако няма това съгласие, държим да бъде подложено на гласуване, за да се види отношението на народните представители към подобно предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, това, което мога да поема като ангажимент, е свързано с моите правомощия, че ако постъпи такова предложение, аз съответно в началото на следващата работна седмица ще го поставя на гласуване. Това мога да поема като ангажимент. Подлагам на гласуване процедурното предложение за изслушване на министър-председателя Бойко Борисов, Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Тотю Младенов по реда на чл. 99, ал. 2 от правилника за работната ни програма за тази седмица. Гласуваме!

Прекратете гласуването!

Благодаря ви. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Яне Янев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. Проект за декларация на Народното събрание по повод геноцида над арменския народ от властите в Османската империя. Вносители са Яне Янев и група народни представители. Проектът за декларация е разпределен на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители са Димо Гяуров и Кирчо Димитров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител е Любен Татарски. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г. Вносител е Комисията за защита на конкуренцията. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Законопроект за ратифициране на изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. Вносител е Министерският Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси. Проект за Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносители са Лютви Местан и Йордан Цонев. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. Вносители са Красимир Велчев и група народни представители. На 22 март 2010 г. с вх. № 053-42-1 в Народното събрание е внесен Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година Поради значителния обем на внесените материали по един екземпляр от тях са раздадени на 23 март 2010 г. по парламентарни групи. Същите се намират на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Публикувани са и на електронния адрес на Народното събрание. На 16 март 2010 г. от Министерството на здравеопазването е постъпил отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми към 31 декември 2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазването. Отчетът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 22 март 2010 г. от Сметна палата на основание чл. 37, ал. 2 от Закона за Сметна палата в Народното събрание е внесена актуализираната годишна програма за одитната дейност на Сметна палата за 2010 г. С резолюция на председателя на Народното събрание програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси. Тя е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 22 март 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за основните резултати от статистическите изследвания за индекси на приходите от продажби в сектор търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети за януари 2010 г.; индекси на промишленото производство и индекси на оборота в промишлеността за януари 2010 г.; индекси на строителната продукция за януари 2010 г.; индекси на потребителските цени за февруари 2010 г.; основни резултати от наблюдението на работната сила през 2009 г. С мое писмо материалите са изпратени на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Същите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.

Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. е от 2 до 11 април 2010 г. включително. ” Вносители са Красимир Велчев, Тодор Димитров, Пламен Нунев и Даниела Петрова. някакви съображения? Няма. Подлагам на гласуване проекта за решение, с който ви запознах

и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Камен Костов Костадинов за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.” Едно пояснение – мястото на господин Риза след неговото напускане на състава на Народното събрание е овакантено, а това е от квотата на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Подлагам на гласуване проекта за Решение за избиране на господин Камен Костадинов за член на тази комисия. Гласували

е постъпил проект за Решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

за член – основен представител на Основната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.” Моля, гласувайте.

на § 17, който става § 13, и прекратихме работата си при откриването на дебатите по този текст. Преди да продължим – едно процедурно предложение.

Прекратете гласуването!

Цяла система заради един народен представител да променяме?!

Госпожо председател, във връзка с гласуването, което се провежда, много Ви моля, или изчаквайте повече от 30 сек., или системата да бъде направена така, че след като се поставят поне два пръста, съответно народният

обезпечаване, така че с поставяне на един от пръстите да може да се гласува. Благодаря Откривам дебата по редакцията на § 13 така, както ни бе предложена от Комисията по правни въпроси. Моля народните представители, които имат отношение към този текст, да дадат знак с вдигане на ръка. Не виждам. Подлагам на гласуване § 13 в редакцията, така както ни е предложена от Комисията Извинявайте, госпожо председател, уважаеми колеги. Само една редакционна бележка в ал. 3, т. 1 преди „е извършено” да се допише „деянието”.

становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.

ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители за § 19. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков, което Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 71 да отпадне.

да отпаднат.” Комисията не подкрепя предложението. Има постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 15: „§ 15.

становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя Прекратете гласуването!

становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 20 с редакцията по предложението на комисията. Гласували

Чл. 171а. (1) Който противозаконно придобие, разкрие или разпространи трафични данни, каквито се събират, обработват, съхраняват или използват съгласно Закона за електронните съобщения, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация. (2)

гласуваме отпадането на § 26, съгласно предложението на комисията. Прекратете гласуването!

гласуване предложението на комисията за отпадане на вариант ІІ. Прекратете гласуването!

Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 3, така както ни бе предложена от госпожа Танева. Гласуваме

По § 29 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 23: „§ 23.

По § 30 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя предложението.

Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители: да се създаде нов § 30а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 25: „§ 25. В чл. 186 думите „пробация или глоба от 100 до 300 лв.” се заменят с „лишаване от свобода до една година или с пробация”.”

Прекратете гласуването!

предложение от народния представител Михаил Миков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става §

Подлагам на гласуване редакцията на § 27 съгласно предложението на комисията.

Уважаеми колеги, следващият § 36 има отново два варианта, поради това че в доклада за второ четене са обобщени два законопроекта. Ще прочета първи и втори вариант, след което ще помоля да подложим на гласуване първо втори вариант, а след това първи и отделните предложения. По вариант първи е вариант първи е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„движимо” се добавя „или недвижимо”, а думите „до осем години” се заменят с „от две до осем години”.” По вариант втори е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

гласуване предложението на комисията за отпадане на вариант

на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.

е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство, или е настойник или попечител на виновния.” ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.

Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители – да се създаде нов § 40а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 35: “§ 35. В чл. 219 се правят следните изменения: 1. В ал.

Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители – да се създаде нов § 40а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 35: “§ 35.

Подлагам на гласуване параграфи

Параграф 21.

Становища няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 48, съгласно предложението на комисията.

По § 77 има предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 77 да отпадне.

Сега гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 44, който става § 39. Гласуваме § 39 по вариант І на комисията.

И две карти. Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Играете си и с втора карта – заради това не Ви се получават гласуванията.

ал. 3 думите „до 3 години” се заменят с „от 1 до 6 години”, а думите „от 2000 до 5000” се заменят с „от 2000 до 10 000”. 3. В ал. 5 думите „до 5 години” се заменят с „от 2 до 8 години”.” Становища няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 48, съгласно предложението на комисията.

По § 57 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя предложението.

народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 55: „§ 55.

предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 58 да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 58.

По § 55 има предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията не подкрепя предложението § 55 да отпадне. Има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

преди това, извинявайте, има предложение на народен представител. Отменете гласуването! Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.

и глоба до 500 лв.” се заменят с „до 3 години или пробация”. 2. В ал. 2 думите „до 5 години и глоба до 2000 лв.” се заменят с „от 1 до 6 години”. години”. 3. Създава се ал. 3: „(3) Който по какъвто и да е начин опетни, противозаконно унищожи или повреди формено облекло, служебни знаци или надписи, носени или поставени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт, се наказва с лишаване от свобода до 1 година”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 48, съгласно предложението на комисията.

предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме отпадането на § 57, съгласно предложението на комисията.

предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Михаил Миков.

ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Михаил Миков - § 63 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

гласуване предложението на комисията за отпадане на вариант ІІ.

Гласуваме § 55 по предложението на комисията.

народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

По § 72 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 60: „§ 60. В чл. 339б думите „до 6 години” се заменят с „от 3 до 10 години”.”

Комисията предлага да се създаде нов § 61: „§ 61. В чл. 354а, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „голямо количество” се заменят с „големи размери”, а думите „особено голямо количество” се заменят с „особено големи размери”.” Гласуваме § 61 по предложението на комисията.

По § 75 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 60: „§ 60.

„Преходна разпоредба”. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона и предлага да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.

господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, господин Васил Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и животновъдство, и госпожа Виолета Петрова – старши експерт в Комисията по земеделието и горите. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям доклада на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 902-01-59, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 3 февруари 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.

По § 3 има постъпило предложение от група народни представители, което се подкрепя от комисията. Има постъпило предложение на народния представител Пенко Атанасов, което комисията не подкрепя. Комисията предлага следната редакция на § 3: „§ 3.

така: „(2) При изпълнение на своите правомощия министърът на земеделието и храните се подпомага от: 1. специализирана дирекция в Министерството на земеделието и храните;

Изказвания? Заповядайте, господин Атанасов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложният от мен текст, когато гледахме закона на първо четене, като цяло беше приет даже и от специалистите от министерството, и от шефа на агенцията. Недоумявам, че той не се приема от комисията. Позволете ми да се аргументирам защо този текст беше предложен. Националният генофонд е нашето богатство на държавата в областта на животновъдството. Това е национална ценност, за която отдавна имаме политика, която сме следвали в това отношение и според мен не бива да се прекъсва това, което вече е било. било. Още от 1998 г. ние сме подпомагали земеделските производители в тази част. Това е една добра традиция, защото държавата ни като цяло има нужда от това. От 1998 г. до 2009 г. включително тази помощ за генофонда е нараснала – от 2 милиона е стигнала до 9 млн. лв. През 2007 г. с влизането ни в Европейския съюз тази помощ беше нотифицирана. И тя беше нотифицирана неслучайно - такъв вид помощи съществуват в почти всички европейски страни. Мисля си, че е излишно да ви убеждавам в смисъла и значението на това такава помощ да съществува. Още повече, че по Регламент 1857 това е допустима национална помощ. Моето предложение даже не е фиксирано със сума, сума, предоставено е на министерството да реши как и по какъв начин да се случва тази помощ. Разбираме трудното състояние на бюджета и на кризата, но тази помощ е съществувала и е престъпление, бих казал, ако тя

и да бъде решено по начин, който ще бъде в интерес на нашите земеделски производители. Апелирам към всички, които сте в залата, и към присъстващите от ГЕРБ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги Сигурно няма да мога да използвам изцяло времето, което ми се полага по процедура, искам да бъда кратка. Никой няма нищо против

което е и, разбира се, приоритетно и във възможностите на държавния бюджет конкретно за тази година, това да се направи. Държавните помощи и схемите, по които те се разпределят за съответната година, става след нотификацията им пред Европейската комисия и става за периода, за който са нотифицирани. Актът, който приемаме, е закон, който урежда принципите, правилата и философията на този сектор, а субсидиите или държавните помощи, които се разпределят всяка година, могат да бъдат нотифицирани по различна методология, по различен начин, в различно време да се плащат, може да не е веднъж годишно. Така че това е конкретика, която се решава за съответната година и според нотификацията и се урежда с подзаконов нормативен акт или наредба след нотифицирането на съответната помощ. В този смисъл аз мога да потвърдя това, което казахме на господин Атанасов и в хода на заседанието на първо четене, че, да, работи се по това да се субсидира Националният генофонд, но мястото не е тук, в което можем да кажем това, защото то няма да бъде изобщо точно. Благодаря.

Текстът е кратичък и ясен и не е толкова утежняващ нито администрацията, нито органите, които работят по този текст. Националният генофонд и контролираната част от популациите се субсидират веднъж годишно от държавата.